Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, я ставлю вас до відома, що відбулися консультації на засіданні там були присутні представники депутатських фракцій і груп. Вони будуть продовжуватися, консультації, і сьогодні, і я думаю, що і завтра зранку, тому була пропозиція, я так розумію, від всіх фракцій та депутатських груп сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі. передбачено вечірнє засідання Верховної Ради, пропоную побудувати роботу наступним чином: зараз ми його відкриваємо та достроково закриваємо, засідання Верховної Ради України вечірнє; після цього повертаємося до консультацій. Всіх влаштовує? Шановні народні депутати, прошу зареєструватися.

В залі 320 народних депутатів зареєстровано. Шановні колеги! Шановні колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим… відкритим і паралельно з цим вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Повертаємося до консультацій. Дякую. Дякую.